Þetta eru síðustu fjárlög þessarar ríkisstjórnar. Förum yfir nokkur atriði. Þessi ríkisstjórn hefur ekki staðið við marggefin loforð til öryrkja um kjarabætur og þetta hafa öryrkjar sjálfir margoft sagt. Þessi ríkisstjórn neitar ítrekað að láta kjarabætur lífskjarasamninganna ná til eldri borgara. Þessi ríkisstjórn skilur eftir sig barnabótakerfi sem er enn þá miklu verra en annars staðar á Norðurlöndunum. Þessi ríkisstjórn var með Landspítalann í neyðarástandi fyrir Covid, en í Covid setur ríkisstjórnin sérstaka aðhaldskröfu á spítala. En hvað hefur þessi ríkisstjórn gert? Ríkisstjórnin hefur lækkað veiðileyfagjöld um þriðjung og haft í forgang lækkun bankaskatts og stimpilgjald af stórútgerðinni. Ríkisstjórnin hefur verið dæmd fyrir mannréttindabrot, fyrir að klúðra heilum dómstól

Virðulegi forseti. Við greiðum hér atkvæði um fjárlög næsta árs. Ríkissjóður verður rekinn með tæplega 320 milljarða kr. halla til að bregðast við áhrifum kórónuveirunnar og standa vörð um velferðina á sama tíma. Hér er um að ræða umfangsmiklar aðgerðir til að koma til móts við fólk, heimili og fyrirtæki vegna tekjutaps og atvinnumissis, félagslegar aðgerðir sem nýtast börnum og fjölskyldum þeirra og einnig aðgerðir til að styrkja félagslega stöðu aldraðra eftir einangrunina sem hefur fylgt heimsfaraldri. Á sama tíma gefum við ekkert eftir í því að standa vörð um velferðina í landinu. Það stendur til að bæta við allt að 100 hjúkrunarrýmum á næsta ári. Við erum að styrkja skólana í landinu sem hafa lyft grettistaki á árinu. Við erum að gera grundvallarbreytingu á tryggingakerfinu og svo mætti lengi telja. Þetta eru tímamótafjárlög.

Forseti. Við göngum til þessarar atkvæðagreiðslu með það í huga að meira er betra en minna í þessu ástandi. Við leggjum til þrjár breytingartillögur sem eru í rauninni

það hallarekstur Landspítala – háskólasjúkrahúss og skortur á starfsfólki til að sinna persónuverndarlöggjöfinni. Þetta eru þrjár einfaldar gallalagfæringar. En eins og ég sagði þá göngum við til þessarar atkvæðagreiðslu með því hugarfari að meira sé betra en minna þannig að við styðjum ýmsar útgjaldatillögur, enda eru útgjöldin ekki vandamálið núna. Þau eru það sem þarf til þess að hjálpa til við ástandið eins og það er hérna úti.

markast eðli máls samkvæmt mjög af heimsfaraldri kórónuveiru og það sama má segja um alla fjárlagavinnuna og umræðuna sem fram fór hér í gær. Kröftug viðbrögð við alvarlegri stöðu koma vel fram í frumvarpinu sjálfu sem lögð er til rúmlega tvöföldun á rammatengdum útgjöldum frá síðustu fjárlögum. Breytingartillögurnar eru óvenjuumfangsmiklar, bæði í fjölda og í fjárhæðum. 55 milljarða kr. viðbótartillögur á milli umræðna staðfesta kröftug viðbrögð, viljann og hugarfarið, stefnu stjórnvalda með kaupum á bóluefni, viðspyrnustyrkjum og fjölþættum félagslegum stuðningi við fólk, félög og stofnanir. Hér erum við sannarlega að spyrna við og koma okkur saman í gegnum

Ríkisstjórnin er í snúinni stöðu, ekki síst vegna eigin verka. Við bentum ítrekað á það að ríkissjóður var þegar orðinn ósjálfbær löngu fyrir Covid. Ofan af þessu verður ekki undið með einum fjárlögum en ríkisstjórnin gæti gengið mun lengra í sértækum aðgerðum fyrir þær fjölskyldur og fyrirtæki sem eru í viðkvæmastri stöðu og skemur í almennum stuðningi sem ekki mun gagnast í viðspyrnu atvinnulífsins. Ríkisstjórnin þarf líka að vera raunsæ varðandi áhrif á framtíðarhorfur þjóðarbúsins vegna skuldastöðunnar. Hér skortir heildræna hugsun, skil á milli tímabundinna aðgerða og hugsjónar til næstu fimm, tíu, tuttugu ára. Tillögur meiri hlutans til breytinga á fjárlagafrumvarpinu eru margar til bóta

Herra forseti. Í frumvarpi þessu er sett Íslandsmet í halla ríkissjóðs. Lán eru tekin á færibandi eins og enginn væri morgundagurinn. Hagræðing er engin, ekkert sparað á móti gríðarlegum halla. Óvænt áfall hefur vissulega dunið yfir og Miðflokkurinn hefur stutt nauðsynlegar aðgerðir en við skrifum aldrei undir að eldri borgarar séu annars flokks fólk. Virðingarleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart eldri borgurum er algjört. Það styttist í kosningar og það fer ekki fram hjá neinum að gæluverkefnum ríkisstjórnarinnar er laumað inn í veirupakkann til að kaupa sér atkvæði. Miðflokkurinn hefur ávallt talað fyrir ráðdeild í ríkisfjármálum. Við erum eini flokkurinn sem er með fullfjármagnaðar breytingartillögur. Fullkomið ábyrgðarleysi ríkir hjá sumum hér í breytingartillögum og kæmust þeir til valda að loknum kosningum þá er þess sannarlega þörf að biðja guð að blessa þjóðina. Herra forseti. Ég rakti hér í umræðunni í gær að halli þess árs sem nú er að líða getur orðið um 270 milljarðar. Fjárlögin sem við greiðum atkvæði um nú verða verða með 320 milljarða kr. halla. Við erum að tefla mjög djarft og við erum að tefla mjög tæpt. Þess vegna skiptir viðspyrnan svo miklu máli og það er viðspyrnan sem er undirbúin í þessum fjárlögum. Þetta er viðspyrna sem er byggð á sterkri stöð ríkissjóðs.

fjárlög sem við greiðum atkvæði um hér eru mörkuð af heimsfaraldri. Við sjáum halla sem ekki hefur áður sést en við skulum láta það verða okkur til áminningar um það að við gátum eingöngu tekið með myndarlegum hætti á þeirri efnahagslegu stöðu sem upp kom vegna heimsfaraldursins þar sem við höfum búið í haginn og greitt upp skuldir á umliðnum árum. Þessi halli er gríðarlegur, 320 milljarðar, tekjurnar innan við 800 milljarðar. Það bíður okkar þess vegna gríðarlega mikið verkefni að ná að nýju sjálfbærni í fjármálum ríkisins og hins opinbera. En með kraftmikilli viðspyrnu, sem m.a. kemur með þeim fjárlögum sem hér verða greidd atkvæði um, leggjum við grunn að því að fjármál hins opinbera verði sjálfbær að nýju. Ég vil þakka nefndinni fyrir

Herra forseti. Ég tek undir með hæstv. fjármálaráðherra og þakka Alþingi fyrir að hafa staðið sig með eindæmum vel í gegnum allan þennan heimsfaraldur. við samþykktum fjárlögin fyrir þetta ár sáum við þennan heimsfaraldur ekki fyrir og hvað þá áhrifin sem hann hefur haft á efnahagslíf samfélags okkar sem og annarra samfélaga. Það Það sem við erum að fara að afgreiða hér í dag eru fjárlög sem endurspegla þá sterku innviði sem við eigum í samfélaginu og þann einbeitta vilja okkar að geta spyrnt hratt við þegar við ráðum bug á veirunni þannig að efnahagslífið og samfélagið geti risið hratt upp aftur. Ég hef fulla trú á því að með því að beita afli ríkisfjármálanna, eins og við erum að gera af fullum krafti, þá muni það takast hratt og vel, enda byggjum við á öflugum innviðum.

Þetta fólk eru breiðu bök þessarar ríkisstjórnar. Þetta er fólkið sem á ekki að fá krónu.

lítið lagt til heimilanna í þessari djúpu atvinnukreppu og þess vegna gagnrýni ég hæstv. ríkisstjórn og hv. stjórnarþingmenn fyrir

Það er alveg rétt að viðnámsþróttur og fyrirsjáanleiki skiptir atvinnulífið og fyrirtæki miklu en ekki má gleyma því að fjölskyldur, heimili og börn börn þurfa líka á fyrirsjáanleika að halda. Þau þurfa líka að hafa viðspyrnu. Ég óttast að ef ekki verður betur gert í þessum fjárlögum muni ójöfnuður aukast og viðspyrna veikustu hópa okkar verða lítil sem engin og það mun skapa óeiningu og tjón í þessu samfélagi.

Ríkisstjórnin hefur haft kjark til þess að setja af stað gríðarlega mikla innspýtingu fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin og fyrir samfélagið allt til að allir geti átt viðspyrnu. Hvað er besta dæmið um að það hafi tekist gagnvart heimilunum í landinu? Jú, útsvar sveitarfélaganna hefur haldið sér nokkuð vel á árinu 2020.

Það þarf hugrekki til þess. Það þarf bjartsýni á efnahagslífið og samfélagið og hana höfum við. Ég vil þakka fjárlaganefnd og Alþingi fyrir að hafa gengið svo hratt og vel frá þessu fjárlagafrumvarpi á þeim knappa tíma sem menn hafa fengið.

Hér er lögð fram tillaga um tímabundna lækkun á virðisaukaskatti til veitingageirans, að virðisaukaskattur sem þeim er gert að standa skil á lækki úr 11% í 6% í í eitt ár. Ekki þarf að fjölyrða um það að veitingageirinn hefur orðið fyrir gríðarlega miklu höggi og er óhætt að segja að þar hafi

Þetta er einföld aðgerð. Þetta er skjótvirk aðgerð. Hún hróflar ekki við neinu kerfi. Hún er einföld í framkvæmd og mun hjálpa þessum fyrirtækjum að ná margumtalaðri viðspyrnu þegar birta tekur til, vonandi á fyrri hluta næsta árs.

og hún kallar á frekari aðgerðir fyrir fyrirtæki í landinu. Hér er um að ræða tillögu sem felur í sér skynsamlega, tímabundna lækkun tryggingagjalds þannig að árið 2021 verði tryggingagjaldslaust hjá einyrkjum og smáfyrirtækjum en skili líka töluverðu til annarra fyrirtækja í landinu. Þessi lækkun myndi ýta undir fjölgun starfa, létta undir með viðspyrnunni og hvetja okkur öll áfram en hún myndi líka stuðla að auknu jafnræði og líflegri samkeppni og koma í veg fyrir hættuna á samþjöppun í kreppu. Ég hvet þess vegna þingheim til að styðja þessa aðgerð og hjálpa smæstu fyrirtækjum okkar af stað á nýju ári.

Herra forseti. Við erum að ræða um tölulið 2 í breytingartillögu sem stafar frá Viðreisn. Hún gengur út á það að í eitt ár

Ekki þarf að fjölyrða um það hversu alvarlegt atvinnuástandið er, hversu ömurlegt atvinnuleysið er, hvað það er áríðandi að sem flestir komist til vinnu sem fyrst.

Sú tillaga sem við greiðum atkvæði um hér skiptir það miklu máli að ég þjófstartaði áðan [Hlátur í þingsal.] og ætla að fara í fáum orðum yfir hana aftur en hún lýtur að því að við lækkum tímabundið tryggingagjald og fellum það út hjá einyrkjum og smæstu fyrirtækjum. Önnur fyrirtæki munu líka njóta þess og þetta mun verða til þess að atvinnulífið í landinu nær margumtalaðri sterkari viðspyrnu.

þannig að skattar í landinu, tekjuhlið fjárlaga, ákvarðast ekki af þeim liðum sem við erum að greiða atkvæði um hér heldur af þeim lögum sem gilda um virðisaukaskatt, tryggingagjald og aðra slíka skatta. Það undirstrikar auðvitað að því miður eru tillögur stjórnarandstöðunnar í þessum lið fullkomin sýndarmennska. Ef þau vildu raunverulega ná fram breytingum á tryggingagjaldi, virðisaukaskatti eða slíku myndu þau ekki gera athugasemdir við þessa liði í fjárlögum heldur við þau lög sem gilda um viðkomandi skatta.

í gegnum þessa krísu og greiði þess vegna atkvæði gegn þessu.

áðan í málflutningi mínum eru allar breytingartillögur Miðflokksins fullfjármagnaðar, enda mjög mikilvægt í þeim gríðarlega halla sem nú blasir við hjá ríkissjóði. Hér er lögð til eignasala, að nýbygging Landsbankans við Austurhöfn verði seld og andvirðið renni í ríkissjóð í formi arðgreiðslu enda engin þörf fyrir þessa byggingu í eigu ríkisins á dýrustu lóð landsins þegar bankaþjónusta er gjörbreytt og störfum hefur fækkað umtalsvert. Hér er auk þess lögð til hækkun á tryggingagjaldinu. Það er mjög mikilvægt, eins og við þekkjum, að styrkja fyrirtækin á erfiðum tímum svo að ekki komi til uppsagna og viðspyrnan verði sem best.

á þessu þingskjali. En vegna orða þingflokksformanns Sjálfstæðisflokksins hér áðan vil ég bara minna á

röð eigum við ekki annarra kosta völ en að tala um útgjöldin og það gerir hæstv. ríkisstjórn og stjórnarmeirihlutinn líka hvað varðar tryggingagjald.

með reglulegu millibili og tala um að þeir styðji skattalækkanir og síðan hafa þessir blessuðu þingmenn ótal tækifæri til að lækka skatta eins og tryggingagjald á lítil og meðalstór fyrirtæki og þá er það fellt.

Á sumum sviðum er jafnvel ekki nóg gert eins og ýmsar breytingartillögur hér benda til. Þessi tillaga er tilraun til aðhalds sem verður að teljast sérstaklega eðlileg í ljósi þess

Herra forseti. Miðflokkurinn leggur áherslu á hagræðingu í ríkisrekstri og að dregið verði úr ríkisbákninu sem hefur vaxið hratt í tíð þessarar ríkisstjórnar. Fjárlagafrumvarpið ber þess merki að það á ekki að vinda ofan af ríkisbákninu og þar fer fremstur í flokki Sjálfstæðisflokkurinn eins og venjulega, sem reglulega hefur hrópað hátt fyrir kosningar: Báknið burt. Þegar flokkurinn kemst síðan til valda heldur báknið áfram að vaxa. Við þurfum að taka rækilega til í ríkisfjármálunum og minnka ríkisbáknið, sagði hæstv. fjármálaráðherra árið 2010. Árið 2020 sagði sami ráðherra að það væri endalaus blóðug sóun úti um allt í opinbera geiranum. Hann gerir ekkert í málinu.

Svo er ekki. Í nefndarálitinu kemur fram að með því eigi að efla netvarnir og varnir gegn fjölþáttaógnum á Íslandi og það er tími til kominn. Kórónuveiran hefur m.a. kennt okkur að við erum orðin verulega háð því að nýta okkur tækni og fjarskipti í daglegu lífi, kannski enn frekar en áður. Með þessu er líka er líka lagt til að við tökum þátt í öndvegissetrinu í Tallinn í Eistlandi og öndvegissetrinu í Helsinki

Sem betur fer byggir ríkissjóður á traustum grunni vegna þess að greiddar hafa verið niður skuldir þegar vel hefur árað. Það er samt sem áður ekki sjálfsagt og eðlilegt að auka útgjöld á öllum sviðum. Það er mjög langur vegur frá. Við erum hér að ráða bót á því að við höfum verið eina þjóðin af okkar bandalagsríkjum sem hefur ekki tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi gegn ógn sem er ekki framtíðarógn heldur núverandi ógn, og það er þegar kemur að netöryggismálum.

öryggismál og önnur hagsmunamál okkar Íslendinga. Ég mun að sjálfsögðu greiða atkvæði með þessari tillögu en ég tek eftir því að það eru ekki allir þingmenn sem gera það.

Þessi tillaga er tvíþætt, annars vegar framlag til skattrannsóknarstjóra til þess að berjast gegn kennitöluflakki, sem er meinsemd í samfélagi Hins vegar framlag til tollgæslunnar og snýr að fíkniefnavandanum. Fíkniefnavandinn er eitt af alvarlegustu og erfiðustu málum sem steðja að þjóðfélaginu öllu. Sterkari fíkniefni hafa náð fótfestu hér á landi en áður og aukið fíkniefnaeftirlit á landamærum skilar árangri. Hér er lagt til að styrkja tollgæslu í baráttunni gegn innflutningi vímuefna. Auk þess er lagt til að styrkja tollgæsluna til að leiðrétta misræmi í tollskráningu á innfluttum landbúnaðarvörum sem hefur valdið landbúnaðinum miklu tjóni.

Að sjálfsögðu ættum við að geta greitt atkvæði um hvora tillöguna fyrir sig. Það er mjög bagalegt að það sé tekið fram í heildarsummu þegar fram koma tvær tillögur við einn fjárlagalið.

Það er furðulegt að við getum ekki sameinast um að gera það. Það voru metfjöldi umsókna í Tækniþróunarsjóð í sumar, en vitið þið hversu margar umsóknir voru samþykktar?

Það eru fleiri Herra forseti. Hér er lögð fram hógvær tillaga í gríðarlega mikilvægu máli sem lýtur að stuðningi við nýsköpun og rannsóknir og felur í sér annars vegar að Tækniþróunarsjóður fái 1 milljarð aukalega, að Rannsóknasjóður fái 750 milljónir og Innviðasjóður 250 milljónir. Nýsköpun er gríðarlega mikilvæg. Við verðum að hugsa til framtíðar samtímis því að við tökumst á við bráðan vanda. Þetta er mjög mikilvægt skref. Það eru mjög mörg verkefni, frábær verkefni, sem fá ekki fjármagn vegna þess að við setjum ekki nóg inn í þessa sjóði.

meiri hluta fjárlaganefndar þar sem kemur fram sú gríðarlega aukning fjármuna sem hafa runnið á kjörtímabilinu til nýsköpunar og rannsóknar- og þekkingargreina,

Herra forseti. Sveitarfélögin sinna okkar dýrmætustu þjónustu; grunnskólum, leikskólum, öldrunarþjónustu, félags- og íþróttamálum og ýmsu öðru. Þau eiga eins og aðrir undir högg að sækja á þessum tímum og það er mjög mikilvægt að þau nái að viðhalda þessari dýrmætustu þjónustu. Sveitarfélögin eru hins vegar þannig, ólíkt ríkinu að sumu leyti, að það er mjög mikill aðgreining milli fjárfestingar og rekstrar og þau verða að reka sig á núlli. Þau hafa um tvennt að velja, þ.e. að skera niður þjónustu við fólkið, og það má ekki gerast, eða hitt, að draga úr fjárfestingu. Sveitarfélögin hafa sögulega staðið undir 50% af öllum fjárfestingum í landinu og ef ekki verður komið betur til móts við þau mun það draga úr viðspyrnunni sem ríkisstjórnin hefur svo mikið talað um.

Herra forseti. Ekki þarf að fjölyrða um aukið álag á félagsþjónustu sveitarfélaganna vegna þeirra áfalla sem margir hafa orðið fyrir. Það mun og hefur þegar bitnað þungt á útgjöldum sveitarfélaganna í félagslega þjónustu. Tillaga Viðreisnar um 2 milljarða framlag til sveitarfélaganna sem er eyrnamerkt félagsþjónustunni og verður veitt sveitarfélögunum í samræmi við útgjöld sem þau hafa til þessa málaflokks er mjög nauðsynlegt mál. Við vitum öll að það mun reyna mikið á þessa þjónustu á næsta ári og trúlega á næstu árum sem afleiðing af því sem við erum að ganga í gegnum núna.

Gert er ráð fyrir tveimur starfsmönnum, lögfræðingi og skrifstofumanni. Þessu vil ég fagna. Þetta er gott verkefni og veit ég að þar hafa menn verið með opinn huga og góðar tillögur að því hvernig færa má störf út um landið. Þessu vil ég fagna.

ekki síst líka vegna þess að atvinnuástandið er bágborið á Húsavík og allt svona skiptir máli.

veita 400 milljónir til viðbótar í uppbyggingu rafhleðslustöðva af nýjustu og bestu gerð um allt land. Ríkisstjórnin hefur nýlega tilkynnt um metnaðarfull markmið sín í loftslagsmálum. að þetta sé kannski ekki stór hluti í því stóra samhengi er þetta vissulega skref í þá átt. Við verðum að vona það að ferðamenn og landsmenn ferðist um Ísland á næstu misserum og árum eins og enginn sé morgundagurinn og við viljum helst að þau geri það og við öll á bílum knúnum rafmagni. En til að það sé hægt verða að vera hleðslustöðvar hvar sem menn eiga ferð um helstu leiðir um landið. Ég skora á ykkur að samþykkja þessa litlu tillögu.

með glæsilegri aðstöðu þar sem fjöldi fyrirtækja ætlar að koma saman og byggja upp skipaklasa. Þetta hefur auðvitað mjög jákvæð áhrif á atvinnulíf á Suðurnesjum. Fjölbreytileiki þess eykst og þessi fjárveiting

Virðulegi forseti. Það er afar ánægjulegt að sjá þessa breytingartillögu meiri hluta fjárlaganefndar hér á pappírum. Við höfum lengi

lengi undirbúið uppbyggingu þurrkvíar við Njarðvíkurhöfn. Forsenda þess að svo geti orðið og skapað þar með tugi starfa er að ríkið komi einnig inn með fjárframlag til að gera nauðsynlegar framkvæmdir á höfninni og við höfnina.

Virðulegi forseti. Hér greiðum við atkvæði um tillögu varðandi samgöngur sem ég styð. Ég vil vekja sérstaklega athygli á þeim hluta tillögunnar sem er til að bregðast við tekjufalli Isavia vegna innanlandsflugs þar sem eru brostnar forsendur fyrir samkomulagi ríkis og Isavia um að Isavia taki við rekstri og viðhaldi Egilsstaðaflugvallar. Þetta er tillaga upp á 450 millj. kr. framlag vegna þessa. Þannig er rekstur og viðhald flugvallarins á næsta ári tryggð. En svo vil ég jafnframt benda á að verkefnin sem samþykkt voru í sérstöku tímabundnu fjárfestingarátaki í samgöngum og innifela framkvæmdir á Akureyri og á Egilsstaðaflugvelli eru fullfjármögnuð í fjárlögum eins og þau voru lögð fram.

innflutnings á ostum frá Evrópusambandinu sem hefur misfarist í tollskráningu þannig að hann er margfalt meiri en hann ætti að vera. Þetta hefur valdið greininni miklum erfiðleikum og hér er lagður til styrkur til að vinna á þessari birgðasöfnun.

Ríkisstjórnin beitti sér fyrir því að gefa landsmönnum svokallaða ferðagjöf upp að 5.000 kr. og stendur til að framlengja hana fram á sumar. Þessi tillaga Viðreisnar gengur út á það að bæta 15.000 kr. við þessa ágætu gjöf, nýta það kerfi sem upp hefur verið sett, útvíkka gjöfina þannig að hún taki líka til lista- og menningarstarfsemi og taki líka til fólks frá 12 ára aldri. Í senn mun þetta stórauka umsvif í umræddum greinum sem hafa orðið fyrir miklum búsifjum og síðast en ekki síst mun þetta koma sér afar vel fyrir fyrir þá sérstaklega sem hafa orðið fyrir miklum tekjumissi. Með þessu móti geta fjölskyldur gert sér glaðan dag og ferðast um landið.

Herra forseti. Þetta er mikið gleðiefni. Það hefur verið mikið baráttumál og mikið réttlætismál að ná jöfnun orkuverðs í landinu. Við vitum að mörg heimili vítt og breitt um landið búa við mjög háan orkukostnað og á næsta ári, 1. september, verður full jöfnun án þess að hækka jöfnunargjaldið á flutningi á raforku um landið. Þetta er mikið fagnaðarefni og ber virkilega að fagna. Ég vil bara segja það að þetta fjárlagafrumvarp er óvenju gott miðað við þessar erfiðu aðstæður. Það er stórátak á ferðinni til viðspyrnu fyrir heimilin og fólk og fyrirtæki sem sýnir að þessi ríkisstjórn hefur kjark og þor til að takast á við þær erfiðu aðstæður sem þjóðin býr við og við sjáum að við erum að komast í gegnum með góðri ríkisstjórn.

Herra forseti. Ég tala hér fyrir breytingartillögu Miðflokksins sem er í tvennu lagi. Annars vegar eru 250 milljónir sem er aukið fjármagn til að koma til móts við innlenda matvælaframleiðendur í landbúnaði. Hún hefur ekki aðeins orðið fyrir búsifjum vegna fækkunar ferðamanna heldur einnig og ekki síður vegna alvarlegs misbrests við tolleftirlit með innflutningi á landbúnaðarafurðum, sem hefur valdið birgðasöfnun á mörgum póstum í framleiðslu landbúnaðarvara. Aðgerðir ríkisstjórnar í þeim efnum eru ekki nægilegar. vegar er um að ræða aukið fjármagn til skógræktar. Þar þurfum við að gera miklu betur. Staðreyndin er sú að ríkisstjórnin er ekki að auka skógrækt að neinu marki og allra síst til kolefnisbindingar.

Þær átta náttúrufræðistofur með færum sérfræðingum sem starfa í landshlutunum skipta miklu máli fyrir byggðirnar, byggðastefnuna, vísindin og umhverfismál.

Hér er verið að úthluta náttúrustofunum viðbótarfé sem á að efla þær eins og unnt er við núverandi aðstæður. Þetta er jákvætt skref og ekki það síðasta. Náttúrustofurnar geta stækkað og þær eiga að gera það með frekari stuðningi ríkisins.

og þingmáli okkar í Samfylkingunni um græna atvinnubyltingu, sem liggur nú fyrir þinginu, gerum við ráð fyrir 60% samdrætti og látum fylgja markvissar aðgerðir um hvernig eigi að efna það.

Sjóðurinn leiti eftir samstarfi við einkafjárfesta, taki mið af aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og stefnu Vísinda- og tækniráðs í allri starfsemi sinni og ýti undir góða stjórnarhætti í félögum sem hann fjárfestir í.

Herra forseti. Ef ég skil þetta rétt erum við að greiða atkvæði um sérstakan stuðning við minkabændur upp á 80 milljónir kr. á forsendum umhverfismála. Ég verð að segja að mér finnst þetta mjög sérkennileg ráðstöfun, svo ég orði það nú ekki sterkar, og ég get satt að segja ekki stutt þessa aðgerð.

Hér leggur meiri hluti fjárlaganefndar til að styrkja hin ýmsu söfn og setur úti um landið. Þau eru gríðarlega mikilvæg fyrir hvert byggðarlag þar sem þau eru. Langar mig til að nefna hér 5 millj. kr. tímabundið framlag til Þjóðlagaseturs sr. Bjarna Þorsteinssonar, framlag til Flugsafns Íslands, til Skaftfells og Tækniminjasafns Austurlands. Og svo eru nokkrar fleiri stofnanir þarna sem eru tíndar til. Ég vil bara fagna því. Þetta er gríðarlega mikilvægt

undir. Ég fagna því að við höfum tekist á við það í fjárlaganefnd að styðja við alla þessa góðu aðila í þessu fjárlagafrumvarpi. Það verður að skoðast í samhengi við mál sem er til afgreiðslu og umfjöllunar í hv. velferðarnefnd og er hluti af þessu máli. Við munum greiða atkvæði síðar um framlag því tengt sem er óhætt að styðja. snýr að launagreiðslum til íþróttahreyfingarinnar. En við köllum þetta inn til 3. umr. til að gæta samræmis við afgreiðsluna á því máli og þær mögulegu breytingar sem geta orðið á því.

Hér er um að ræða að bæta Ríkisútvarpinu upp þverrandi útvarpsgjald. Það kom til umræðu hér í þinginu í snjallri þingræðu sem hv.

Ég er þeirrar skoðunar, forseti, að bæta þurfi RÚV upp að fullu minnkandi útvarpsgjald. Til að við getum haldið rekstrinum áfram þarf RÚV að fá útvarpsgjaldið bætt að fullu. “ Ég vil gera þessi orð hv. þingmanns að mínum og vona að fleiri þingmenn geri svo.

Hér er lögð fram tillaga Miðflokksins um niðurskurð til RÚV á þeim tímum sem þjóðarútvarpið okkar sinnir yfirgripsmiklu og nauðsynlegu menningar-, lýðræðis- og öryggishlutverki. Við erum á hamfaratímum. Við erum stödd í atvinnuleysiskreppu. Niðurskurður til RÚV þýðir uppsagnir starfsfólks á þjóðarútvarpinu okkar. Við greiðum að sjálfsögðu ekki atkvæði með því heldur gegn slíkri tillögu.

forseti. Einkafjölmiðlar eiga við ofurefli að etja, við fjölmiðil ríkisins. Í stað þess að ráðast að rót þess vanda, sem ég held nú og hygg að allur þingheimur sé sammála um að sé ákveðinn vandi, er með þessari breytingartillögu gefið í þann samkeppnismun. Þess utan eru einkafjölmiðlar, ef ég má segja, niðurlægðir og nánast geltir með því að vera settir á ríkisframlag. Fjölmiðlar eiga ekki að vera á fóðrum ríkisvaldsins og þess vegna segi ég nei.

á tímum atvinnukreppu að opna framhaldsskólana, bjóða upp á fjölbreytt námsframboð, bjóða fólki upp á þann möguleika að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði sem verður um margt öðruvísi heldur en áður að heimsfaraldurinn

Fyrirhugað er að ráðstafa 300 milljónum til að kaupa þjónustu af menntaneti á Suðurnesjum til að efla náms- og starfsúrræði fyrir atvinnuleitendur á svæðinu. Stofnframlag og kostnaður við rekstur netsins gæti orðið í kringum 70 millj. kr. á næstu þremur árum eins og fram kemur í ítarlegu nefndaráliti meiri hlutans. Hér er einnig talað um verkefni eins og Nám er tækifæri og fleiri mjög góð verkefni.

Þetta frumvarp til fjárlaga er mjög framsýnt og hér er búið að taka skýra ákvörðun um það að fjárfesta í framtíðinni. Framlög til framhaldsskólastigsins eru að hækka um 10% að raungildi. Að sama skapi eru framlög til háskólastigsins að aukast um 15%. Ríkisstjórnin sagðist ætla að styðja við grunnkerfi samfélagsins og fjárfesta í menntun og hér eru svo sannarlega að fara saman hljóð og mynd. Það er hægt að treysta þessari ríkisstjórn fyrir því að vera framsýn og taka ákvörðun sem einkennist af hugrekki.

Námsmenn hér á landi fjármagna nám sitt í ríkara mæli en annars staðar með vinnu, með vinnu í ýmsum þjónustugreinum. Eins og við vitum hefur faraldurinn orðið til þess að slíkum tækifærum fyrir námsmenn hefur Í þessari tillögu er gert ráð fyrir því að efla nýsköpunarsjóð námsmanna þannig að námsmenn geti bæði haft viðurværi af námi sínu í ríkara mæli en nú er og að þeir geti betur einbeitt sér að námi sínu, landi og þjóð til heilla.

fyrir á þessum erfiðu tímum. Ég vil um leið hvetja hæstv. menntamálaráðherra til þess, af því að hér erum við með framlag til Austurbrúar enn eitt árið, að ljúka nú lengri tíma samningsgerð við það merka fyrirbæri sem Austurbrú er þannig að fólk þurfi ekki að eyða ómældum tíma ár ár hvert í að leita eftir fjármunum. Þetta er partur af grunnþjónustu sem við eigum að fjármagna með samningum og ég hvet ráðherrann til dáða í því.

skulum hafa hlutina á hreinu, um hvaða fjárheimildir við erum að greiða atkvæði. Það er verið að greiða atkvæði með því að fjármagn fylgi nemendum, ekki verið að styrkja háskólann um aukaverkefni eða neitt slíkt.

Herra forseti. Heilbrigðismál voru sá málaflokkur sem kjósendur vildu að við myndum setja í forgang.

á að stytta innlagnir á kvenlækningadeild. Það á að draga úr ómunum á hjartarannsóknarstofu og það á að breyta geðendurhæfingardeildinni. Þetta eru 20 aðgerðir og því mun spítalinn finna fyrir.

Landspítalinn er flaggskip íslensks heilbrigðiskerfis og hefur ítrekað sýnt hvað í honum býr og ekki síst núna í Covid-19 og baráttunni við faraldurinn. Við erum að byggja meðferðarkjarna við Hringbraut. Við erum að stórefla heilsugæsluna og fjölga hjúkrunarrýmum. Allt skiptir þetta máli fyrir áframhaldandi sókn í heilbrigðismálum. Á tímabilinu 2017–2021 hefur framlag til heilbrigðismála aukist um 43 milljarða á föstu verðlagi eða nær 20% raunhækkun í málaflokkinn á kjörtímabilinu, kjörtímabili sem hefur munað um fyrir heilbrigðismálin í landinu.

Herra forseti. Heilbrigðisstofnanir í umdæmum landsins stíga allar sem ein krappa ölduna í rekstri, hvort sem það er fyrir austan, vestan, sunnan eða norðan. Áður en faraldurinn skall á voru þegar blikur á lofti og sumar stofnanir í vanda. Fyrirsjáanlegt er að heilbrigðiskerfið verður undir miklu álagi á næstu misserum í kjölfar tafa og lokana og skertrar þjónustu í Covid-faraldri og vandinn hrannast upp. Stofnunum er búið ömurlegt rekstrarumhverfi, annaðhvort að safna skuldum eða leita á náðir bankanna eftir rekstraraðstoð og yfirdrætti. Stjórnvöld neita að horfast í augu við þessar staðreyndir og spurt er: Hvað varð um þau loforð frá síðustu kosningum um að heilbrigðisþjónustan skyldi njóta algjörs forgangs? Þjóðin var sammála en þessi ríkisstjórn er ekki sammála.

Herra forseti. Heilbrigðisstofnanirnar úti um landið fóru margar hverjar í vanda inn í heimsfaraldurinn og ekki síst þær stofnanir sem starfa á vaxtarsvæðum þar sem íbúafjölgun hefur verið mikil á undanförnum árum. Svo bætast við vandamálin sem tengjast Covid og mikið atvinnuleysi og því fylgir álag á heilbrigðisstofnanirnar. Ég get nefnt Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þar sem atvinnuleysi er mikið og íbúafjölgun hafði verið mikil áður en heimsfaraldurinn gekk

svo mikilvægt. Ég hvet ykkur til að skipta um skoðun og ýta á græna hnappinn.

Mér hefur verið það sérstök ánægja, í samstarfi við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og heilbrigðisstofnanir og forstjóra þeirra um allt land, að leggja sérstaka áherslu á uppbyggingu heilsugæslunnar á þessu kjörtímabili. Við höfum stóreflt heilsugæsluna. Við höfum byggt upp geðheilsuteymi í öllum heilbrigðisumdæmum. Við höfum byggt upp Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu fyrir öll umdæmin. Við höfum byggt upp heilsueflandi móttökur. Allir þekkja grettistakið varðandi sýnatöku vegna Covid. Næsta verkefni verður skimun vegna leghálskrabbameins. Núna höfum við bætt við 540 milljónum á landsvísu til að tryggja enn betur geðheilbrigðisþjónustu landsmanna á erfiðum tímum. Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður okkar í heilbrigðisþjónustunni og hún hefur heldur betur styrkt sig í þeim sessi á þessu kjörtímabili.

og nú liggur fyrir að við getum gert það. Ef Alþingi er ekki tilbúið til að fylgja eftir eigin samþykkt frá því í sumar þau sem ekki eru tilbúin til að gera það kannski að íhuga það næst að gefa ekki í skyn eitthvað sem þau vilja svo ekki standa við.

verkunum. Sálfræðiþjónusta í heilsugæslunni og geðheilsuteymi víða um land eru þar talandi dæmi. Í fjárlögum þessa árs er stigið fyrsta skrefið til niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu á einkastofum. Það er sannarlega mikilvægt skref og þar er um að ræða allt að 7.000 viðtöl sem

Geðheilbrigði þjóðarinnar á Covid-tímum, á hamfaratímum, er í hættu. Við þurfum að gera meira en það sem nú er gert þegar margra vikna og mánaða bið er eftir því að komast í einn sálfræðitíma hjá heilsugæslunni. Þó að það sé góðra gjalda vert að byggja þá þá þurfum við á þessum tímum að gera enn betur. Við þurfum að tryggja að börn, ungmenni og fullorðnir, og ekki síður eldri borgarar, geti, án þess að þurfa að húka á biðlistum vikum og mánuðum saman, fengið nauðsynlega geðheilbrigðisþjónustu. Hér er hægt að styðja við það og fylgja því sem Alþingi samþykkti hér í vor,

fyrst og fremst þó fyrir þau sem eru öldruð og hafa færni- og heilsumat. Með þessu fjármagni verður greitt fyrir rekstur þessara rýma sem verða fullbúin og standast þær kröfur sem við gerum til rýma af þessu tagi. Einnig er hér lagt til að bæta við ríflega 300 millj. kr. til að greiða fyrir aukna hjúkrunarþyngd í þeim rýmum sem þegar eru í rekstri. Ég segi já. Herra forseti. Ég fagna mjög þessari tillögu. Þó að þetta séu tölur á blaði, krónur úr ríkiskassanum, þá kemur þetta til með að spara okkur fjármuni vegna þess að það er mun dýrara fyrir þá eldri borgara sem komnir eru með færni- og heilsumat að vera í sjúkrahúsrýmum á Landspítala og annars staðar en í hjúkrunarrýmum. Ég fagna því að ríkisstjórnin sýni það hugrekki að fara í þetta, að

Það þarf áfram að vinna þessa vinnu. Það þarf áfram að bæta í. Ég hlakka til að sjá niðurstöður vinnuhóps sem fer yfir rekstrargrunn hjúkrunarheimilanna. Í kjölfar þeirrar niðurstöðu verður hægt að skoða enn betur með hvaða hætti við getum komið til móts

Ég segi já við þessari tillögu og ég vona svo heitt og innilega að nú setjum við hjúkrunarheimilin í forgang. Við höfum lært í Covid-faraldrinum hversu mikilvægt er að hafa hjúkrunarheimilin í góðu standi og sjá til þess að

Þetta er breytingartillaga frá okkur í Miðflokknum um að setja 300 milljónir í meðferðarstöðina hjá SÁÁ.